Nastavljamo sa: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 628 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85.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 zastupnici, pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU uređeno je uređeno je područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica Unije te s tim zakonom u domaći pravni poredak transponira se zakonodavni akti EU u ovom pravnom području. Ovaj zakon uređuje oblike pravosudne suradnje propisane zakonodavstvom EU. U prvom redu, Europski uhidbeni nalog, potom postupak predaje, nalog za osiguranje imovine i dokaza, Europski nalog za pribavljanje dokaza, priznanje i izvršenje naloga za oduzimanje imovine ili predmeta, priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni, priznanje i izvršenje presuda u kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje oslobode, priznanje i izvršenje presuda i odluka u kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije, priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza i Europski nalog za zaštitu. Konačnim prijedlogom zakona predlažu se 6. izmjene i dopune zakona, a razlog za predlaganje ponovnih izmjena i dopuna prvenstveno je implementacija odredbi Direktive EU parlamenta i Vijeća br. 800 iz 2016. godine, dakle o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima te Direktive EU parlamenta i Vijeća br.

je uspostavljanje minimalnih standarda u području procesnih prava okrivljenika kojima se ujedno olakšava pravosudna suradnja zasnovana na načelu uzajamnog priznavanja kroz jačanje uzajamnog povjerenja među državama članica. Implementacija predmetnih direktiva zahtijeva izmjenu Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež koji reguliraju prava okrivljenih osoba u domaćem kaznenom postupku, a supsidijarno se primjenjuju na postupke po Europskom uhidbenom nalogu. Kao što ste maloprije čuli, dakle, mi smo upravo u proceduri izmjene Zakona o sudovima za mladež, a Zakon o kaznenom postupku je također radna skupina završila svoj posao i on ide vezano za ovu direktivu Slijedom toga, izmijenjen je čl. zakona koji uređuje prava tražene osobe prilikom izvršenja Europskog uhidbenog naloga, a uveden je i novi članak koji se odnosi na postupak prema djetetu kao traženoj osobi u odnosu na koju je izdan Europski uhidbeni nalog. Prilika je iskorištena kako bi se postojeće odredbe i tehnički sadržaj unaprijedile, u svrhu postizanja veće jasnoće i usklađenosti s ostalim primjenjivim zakonodavstvom RH intervencijom u odredbe o Europskom uhidbenom nalogu u dijelu koji se odnosi na postupanje po zaprimljenoj dokumentaciji vezano za Europski uhidbeni nalog. Odredbe kojima se uređuju provođenje nadzora telekomunikacija, kao i odredbe o supsidijarnoj primjeni odgovarajućih zakona. Prijedlog zakona je u HS-u usvojen 9. svibnja ove godine. U raspravi na sjednici HS-a nije bilo primjedbi i prijedloga u odnosu na sadržaj i tekst zakona, a primjedbama tehničke naravi Odbora za zakonodavstvo HS-a je prihvaćena u ovom tekstu. Na sjednici stručne radne skupine koordinacije za gospodarstvo i strukturne reforme od 17. lipnja ove godine nije bilo primjedbi te je konačni prijedlog zakona upućen u daljnju saborsku proceduru. Dana 4. srpnja 2019. g. na sjednici Odbora za zakonodavstvo HS-a konačni prijedlog zakona je jednoglasno prihvaćen. Predviđen je uobičajeni vacatio legis od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Kolegice Jelkovac, kolega Miljanić? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je kolega Marko Šimić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite kolega Šimić.

Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U sljedećim minutama govorit ću u ime Kluba HDZ-a o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU koji je na

Pristupanjem EU na snagu je stupio Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Tim zakonom domaće je zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u dijelu u kojem se regulira pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, odnosno u onom dijelu u kojem se primjenjuje načelo uzajamnog priznanja na odluke stranih pravosudnih tijela donesene tijekom kaznenog postupka, kao i nakon njegova pravomoćnog okončanja. Područje pravosudne suradnje u okvirima europskog prava izrazito je dinamično i brzo se mijenja, kako praksom nadležnih tijela, tako i praksom suda EU te zakonodavnim aktima donesenim u okviru europskih institucija. Imajući u vidu praksu Europskog suda za ljudska prava, može se zaključiti da postupanje prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela još uvijek nije ujednačeno, a niti su njihova prava u dovoljnoj mjeri zaštićena. Analizom slučajeva iz sudske prakse, došlo se do zaključka da su maloljetni počinitelji kaznenih djela koji se nalaze u različitim državama, unatoč postojanju međunarodnopravnih instrumenata, različito sankcionirani. Unatoč jedinstvenim međunarodnim dokumentima detektiran je nerazmjer u sankcioniranju i postupanju prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Iako postoje brojni pravni instrumenti na međunarodnoj, europskoj i nacionalnim razinama, u zakonodavstvu i praksi postoji neujednačenost glede zaštite dječjih prava u svim postupcima, a osobito kaznenim, što je ilustrirano brojnim slučajevima i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. S obzirom na to da je cilj Vijeća Europe postizanje jedinstva među članicama na način da se osigura učinkovita primjena postojećih obvezujući europskih standarda za zaštitu i promicanje prava djece u domaći se pravni poredak implementiraju zakonodavni akti EU-a u ovom pravnom području. Riječ je o 6. izmjeni i dopuni Zakona o pravosudnoj suradnji na temelju usvajanja relevantnih odredbi dviju direktiva na koje ću se u Prvo ćemo spomenuti direktivu EU-a 800/2016 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 11. svibnja 2016. g. o postupovnim jamstvima za djecu koji su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Intencija je na kazneno-pravnoj zaštiti maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela, primarno bi se ta direktiva primjenjivala samo na kazneni postupak. Svrha ove direktive utvrditi je postupovna jamstva kojima će se osigurati da djeca dakle osobe mlađe o 18 g. koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenom postupku, mogu razumjeti i pratiti taj postupak te ostvarivati prava na pošteno suđenje i spriječiti djecu da ne ponove kazneno djelo te potaknuti njihovu društvenu integraciju. Za maloljetnike postoje posebni sudovi sa jačim naglaskom na odgojnim mjerama, retributivne kazne umjesto zatvora, ustanove odgojnog tipa sa sve jačim uključivanjem službi socijalne skrbi, pedagoškog te socijalnog stručnog tretmana. Izgrađuje se poseban sustav sankcija kojim se hoće djelovati preventivno, odgojno, zaštitno, obrazovno, obrazovno, popravno, uz izuzetno predviđanje kazne maloljetničkog zatvora samo za stariju dob i samo za počinitelje najtežih kaznih djela. U hrvatskom su se pravosuđu odredbe kontinuirano usvajale i popravljale, nadograđivale u skladu sa općim načelima modernog maloljetničkog kaznenog prava. Usvojena normativna rješenja se nisu slijepo prepisivala iz niza odredbi kojima se regulira postupak protiv maloljetnih počinitelja već su se ocjenjivale i prilagođavala potrebama. Nadalje, podrazumijeva i implementaciju direktive 1919/2016 Europskog parlamenta i Vijeća EU-a Vijeća EU-a od 26. listopada 2016. g. koja je usmjerena kao mjera C iz putokaza za jačanje prava osumnjičenika o optuženika u kaznenom postupku a čiji je cilj osigurati pravnu pomoć za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku te zatražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga. Svrha je ove direktive osigurati učinkovitost prava na pristup odvjetniku, stavljanje na raspolaganje pomoći odvjetnika kojeg plaća država članica osumnjičenicima i okrivljenicima u kaznenom postupku te traženim osobama koje podliježu postupku na temelju europskog uhidbenog naloga temeljem okvirne odluke vijeća. Između ostaloga, odredbe direktive sadržajno propisuju pravo na informiranje, pravo djeteta na informiranje nositelja roditeljske odgovornost, odredbi o pravu na odvjetnika, pravu na pojedinačnu ocjenu, pravo na liječnički pregled, posebno postupanje u slučaju lišenja slobode, pravo na zaštitu privatnosti, pravo djece, osobno nazočiti i sudjelovati na svom suđenju. Jednako tako u kontekstu harmonizacije nacionalnih kaznenih postupovnih prava, identificirana su slijedeća prava. Pravo na pravnu pomoć prije suđenja i tijekom suđenja, pravo na tumačenje i prevođenje, obavještavanje o osnovama sumnje i o pravima, posebna postupovna zaštita za ranjive osumnjičenike i okrivljenike te pravo stranaca kojima je oduzeta sloboda na kontakt sa konzularnim tijelima svoje zemlje. Ovom se direktivom utvrđuju zajednička minimalna pravila, koristi se izričaj minimalna jer predstavljaju donji prag odnosno minimum jamstava zaštite okrivljenika u sporu s državnom koje se ne smije sniziti jer bi u protivnom dakle izgubila bi se ravnoteža između okrivljenika i državnog represivnog aparata. Države članice trebale bi pomoći proširiti pravo utvrđeno ovom direktivom kako bi osigurale višu razine zaštite, takva viša razina zaštite ne bi trebala predstavljati prepreku za uzajamno priznavanje sudskih odluka odluka čije bi donošenje ta minimalna pravila trebala olakšati. Imajući na umu srhu donošenja navedene direktive ali i njezine odredbe, može se zaključiti da bi ista trebala biti od značajne pomoći svim državama članicama u kaznenim postupcima u kojima sudjeluju djeca kao osumnjičenici ili optuženici. To zašto što djeca koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenom postupku, trebaju imati pravo na pojedinačnu ocjenu kako bi se utvrdile njihove posebne potrebe u smislu zaštite, obrazovanja, odgoja i društvene integracije kako bi se utvrdilo hoće li im i u kojoj mjeri za vrijeme kaznenog postupka biti potrebne posebne mjere i kako bi se utvrdio stupanj njihove kaznene odgovornosti i prikladnost pojedine sankcije ili obrazovne mjere koja se izriče. U okviru ovih izmjena i dopuna zakona iskorištena je prilika kako bise interveniralo u odredbe o europskom uhidbenom nalogu kao najvažnijem instrumentu pravosudne suradnje među državama članicama EU-a. Sve države članice EU-a a među kojima je i RH, imaju dužnost osigurati ostvarenje najboljeg interesa djeteta koji je od primarne važnosti prilikom svakog djelovanja koje utječe na djecu, to je osobito važno u slučajevima kada su djeca odnosno maloljetnici uključeni u kaznene sudske postupke. Stvaranjem pravosuđa, prilagođen je i djeci, poboljšava se i zaštita djece, povećava se mogućnost njihova smislenijeg sudjelovanja te istodobno unaprjeđuje rad pravosuđa. Imajući u vidu doista raznolika rješenja suvremenog svjetskog ali europskog maloljetničkog zakonodavstva, može se zaključiti da RH ne sumnjivo pripada krugu država s relativno naprednim sustavom maloljetničkog kaznenog prava. Također, imajući u vidu implementaciju međunarodnih standarda u hrvatskom maloljetničkom kaznenom zakonodavstvu, dolazi se do zaključka da je Zakon o sudovima za mladež u cijelosti prihvatio preporuke pravnih instrumenata koji štite prava djece a sve u cilju dobrobiti i interesa maloljetnika. Slijedom navedenog, klub HDZ-a podupire usvajanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije koji je predlagatelj Vlada RH, zahvaljujem. Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, prijava kolega Pernar Ivan, izvolite kolega Pernar. **Pernar, Ivan (Nezavisni)** Uvaženi predsjedavajući, mi ovdje raspravljamo o međunarodnoj suradnji s drugim zemljama međutim ja upravo u svojim rukama držim kaznenu prijavu Borisa Šimunića, piše na ovom papiru protiv bivše zamjenice ravnatelja USOKOK-a gđe. Sanje Ljubičić i vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca. A o čemu se radi? Radi se o tome da u kaznenoj prijavi piše da su protivno nalazu odnosno protiv zakonu, državnim novcem preplatili nalaze i mišljenje vještaka Vladimira Krkleca iz svibnja 2010., a o čemu se radi? Tvrdi podnositelj ove prijave odnosno papira kojeg sam dobio u ruke, pazite koja misao, da je Vladimir Krklec prema USKOK-u fakturirao gotovo 11 puta veći iznos od propisanog Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dragi kolega Pernar, nemojte se ljutit molim vas, hajde da se držimo teme, imate neke druge instrumente rada u HS da koristite, dakle ovu temu koja stvarno nema veze sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji, dakle ne želim vam remetit vaš mikro kozmos, al držite se molimo vas teme. Hvala lijepo. **Pernar, Ivan (Nezavisni)** Hvala uvaženi. Moja namjera nije tvrditi da je navod iz prijave istinit, moja namjera je samo bila postaviti pitanje je li moguće da je istinit i je li moguće da se po njemu ne postupa, ali zapravo vratit ću se na temu. Uzalud mi pričamo o međunarodnoj suradnji sa stranim pravnim institucijama kad je naše vlastito pravosuđe na rubu očaja, kada naše vlastito pravosuđe ne funkcionira. Htio bi reći da mnogi predmeti traju godinama i da im se ne nadzire kraj. Slučajevi bezbrojnih kaznenih prijava koji stoje po ladicama na neki način unose sumnju u poštenje rada naših pravnih institucija i zapravo postavlja se pitanje je li moguće da se hrvatsku državu namjerno opstruira i da političke elite zapravo drže sve nas u agoniji i u pat poziciji, a glumeći istodobno da im da im je stalo do nekakvih europskih vrijednosti, pričaju o suradnji sa njima itd. Eto, što da vam kažem ljudi dragi, sve znate, sve vam je jasno, jasno vam je da ovaj sustav ne funkcionira, pa ipak iako vam je jasno da ovaj sustav ne funkcionira, što se čini da se stvari promjene? Apsolutno ništa. Imali smo slučaj, kaže mi ćemo imat međunarodnu suradnju, pa evo kakva nam je i lokalna suradnja, pogledajte slučaj u Virovitici, navodno 5.g. se izvlačio novac, pa ne radi se o sitnom iznosu, radi se od 17 milijuna kuna, gdje je bila državna revizija? Kako to da državna revizija nije vršila nadzor? Na kraju dal se čovjek ubio il je ubijen, teško je reći jer obdukcije nije niti bilo prave i to je jedna velika sramota za našu državu i nikakvi međunarodni sporazumi ne mogu sprati tu ljagu, sve te priče vaše o suradnji, o nekakvim kažem europskim vrijednostima, europskim sudovima, europskim pravnim normama, europskim propisima, pa vi nas zatrpavate tu europskim zakonima. Međutim, ono što je hrvatska realnost je ta da mi surađujemo sa Europom na koji način? Na način da nigdje u Europi javni bilježnici ne provode ovrhe, a kod nas ih provode. Mi surađujemo s Europom na način da mi zabranimo ovrhe RBA zadrugama iz Austrije zakonom, a da onda Europski sud sruši odluku našeg našeg sudstva i kako onda ta suradnja izgleda? Pa tako da mi jednostavno prihvatimo njihove odluke i da, da zapravo ukidamo suverenitet svoje zemlje. Zašto RH ukida svoj suverenitet? Al ono što je najtragičnije, stalno se hrvatski narod uvjerava da se mi lišavamo našeg suvereniteta jer je to u našem interesu, čak ne kažu lišavamo, nego kažu kao dijelimo suverenitet sa drugima, svoj vlastiti, pazite nije da netko drugi nama predaje dio svog suvereniteta nego mi predajemo drugima. I u konačnici i ovaj zakon o toj pravnoj suradnji zapravo je mrtvo slovo na papiru. A evo vam i zašto. Pa imate slučaj INA, Zoltan Hernandi ako se dobro sjećam, kad će on biti izručen RH? Nikada, eto vašoj pravnoj suradnji. Sve je to jedna velika farsa, sve je to mazanje očiju i stvaranje privida da se u RH nešto radi na stanju u pravosuđu, a zapravo se ne radi ništa. Sve je to mazanje očiju. Sjećam se kad je bio Kalinić, ja mislim Sretko Kalinić, Maje Sever, kod Maje Sever u emisiji rekao je zapravo da su mediji ti koji prikrivaju stvarno stanje, Pavle Kalinić ispričavam se, Pavle Kalinić je govorio kod Maje Sever da su mediji ti koji su odgovorni za prikrivanje stvarnog stanja u zemlji i nažalost koliko vidimo ne krećemo se u pravom smjeru, već naprotiv ne samo da tapkamo u mjestu, nego u nekim slučajevima idemo i u rikverc. I na kraju postavljam pitanje ako smo sposobni za međunarodnu suradnju, kako to da nismo u stanju provjeriti već tako dugo navode iz kaznene prijave protiv bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca. Zašto se recimo ta prijava jednostavno ne odbaci i zašto se ne kaže ukoliko je uistinu predana od Borisa Šimunića, zašto se javno ne kaže gle nije ništa preplaćeno, sve je u redu, nema osnove za nikakav progon, zbog čega? Ja se bojim odnosno ja osobno nisam vidio da je ova kaznena prijava odbačena i stoga pretpostavljam da se nalazi u ladici i pitam se kakvu poruku šaljemo našim građanima, pa pogledajte samo što je Todorić radio, di je bila državna revizija, dobivao je milijunske kredite od HBOR-a, nema tko mu nije davao novac na kraju pojeo vuk magare, nikome ništa, čovjek se smije. Sjećam se i ova farsa gdje se njega kao izručilo iz Engleske, a što sad, sad je sve gotovo. Hrvatski pravni sustav funkcionira kao mrtvozornik. Znači, kad se čovjek ubije ili je ubijen u Virovitici 17 miliona kuna je nestalo, e sad kad je sve gotovo sad evo dolaze državne institucije. Imali smo jučer u Đakovu, ubijena djelatnica centra za socijalnu skrb, čovjek u komi je drugi, e sad oni svi govore treba ovo, treba ono, ma je li? Pa onda smo mali situaciju sa Todorićem, tek kad je sve propalo, e tek onda sad kreću državne institucije njuškat itd. Mislim da mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno koordinacije niti unutar naših vlastitih pravnih institucija i da ovaj zakon neće to promijeniti i da je zapravo ovaj zakon također kao i prethodni zakoni koji dolaze ovdje na dnevni red samo mrtvo slovo na papiru. Prenamjene zemljišta od najviših državnih dužnosnika, gdje se zemlja kupi po jednoj cijeni, pa se onda prenamijeni pa se prodaje tj. unovčava za 10 puta veću cijenu. Sve su to poslovi koji se u Hrvatskoj događaju legalno. A zašto? Zato jer je kod nas zakon na strani jačeg, pa čak i kad nije odnosno kad prividno nije tada se interpretira tako da se jačeg zaštiti. I mogu samo izraditi svoje, svoje svoje ogorčenje radom državnih institucija i vjerujem da i mnogi hrvatski građani osjećaju isto. Jedan čovjek mi je poslao poruku da mu je stigla ovrha, ako se dobro sjećam od B2 Kapitala, da mu je ovršen račun za dug od 3 kune, veli koliko se ja sjećam kredit sam vratio onda sam vidio iznos 3 kune, zar za 3 kune se ovrhe provode u Hrvatskoj. To nikog od vas nije briga. Pričao je HDZ o tome da će mijenjati Ovršni zakon pa gdje smo mi stigli s tim izmjenama Ovršnog zakona, pa izmijenite onda Ovršni zakon. Niste ga izmijenili, lažete ljude, lagali ste u prošlosti, lažete sada, lagat ćete i u budućnosti, jadan onaj koji vama vjeruje i tko podržava vašu vašu politiku. I pozivam hrvatski narod da prestane glasati za Kolindu samo zato jer je lijepa žena jer od toga on osobno nema nikakve koristi. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam kolega Pernar. Time zaključujem raspravu, a o ovoj točci glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Pozdravimo i izaslanstvo Centra za ratne i mirovne studije Sveučilišta u Norwich UK koji su gosti izaslanstva Hrvatskog sabora u parlamentarnoj skupštini NATO-a i gosti Odbora za obranu, dobrodošli. Sada određujem stanku do 12 sati i 30 minuta. Nastavljamo u 12 sati i 30 minuta.